Заседанието продължава, уважаеми народни представители, с разискванията по чл. 2. За изказване

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, съжалявам, че толкова е крехка общността, пред която ще помоля